er mesta hækkun frá árinu 2007. Jafnframt er því spáð að í lok spátímans verði stýrivextir komnir upp í 2,75%. Við þekkjum ástæðu hækkandi fasteignaverðs; ónóg uppbygging, vaxtalækkun og aukin eftirspurn nýrra kaupenda. Framboðsskorturinn er alltaf jafn undarlegur í ljósi þess að við vitum af komu nýrra, stórra kynslóða á fasteignamarkað með áratugafyrirvara. Nú er hættan sú að kaupendur neyðist til að spenna bogann allt of hátt til að komast inn á markaðinn. Vaxtahækkun að viðbættri hækkun fasteignaverðs þýðir að fyrir 40 millj. kr. fasteign þarf að leggja út 800.000 kr. til viðbótar við það sem nú er og lánin af henni munu á tímabilinu verða 1,2 millj. kr. hærri. Aukinn kostnaður þeirra sem koma ný inn á markaðinn er upp á 2 millj. kr. á einungis tveimur Ég hef nefnt það áður í ræðustól að fasteignakaup á Íslandi í krónuhagkerfi okkar bera með sér öll merki áhættufjárfestingar og ég held að fréttir dagsins undirstriki það. Við verðum að búa til betra umhverfi til framtíðar. Við verðum að tryggja næga uppbyggingu á fjölbreyttu húsnæði sem uppfyllir þarfir samfélagsins. Við verðum að bjóða fólki á fasteignamarkaði og leigumarkaði fyrirsjáanleika þannig að það geti tekið ákvarðanir sem henta aðstæðum þess og þurfi ekki að kvíða vaxtasveiflum og ákvörðunum stjórnvalda. Herra forseti. Því fer fjarri að barnafjölskyldur á Íslandi fái jafn mikinn og góðan stuðning og tíðkast í hinum norrænu ríkjunum. Í samtölum mínum við ungar konur með meðallaun segja þær undantekningarlaust að þær fái engar barnabætur, barnabætur séu ekki fyrir þeirra börn. Þó velti þær hverri krónu og aldrei sé afgangur um mánaðamót, sama hve margir yfirvinnutímar séu unnir. Um leið og foreldrarnir vinni meira til að geta veitt börnum sínum þokkalegt húsnæði, fæði, klæði og tómstundir, fái börnin lítinn tíma með foreldrum sínum streitan við að skutla og sækja á milli vinnutarna taki sinn toll. Hér á landi fá aðeins þær fjölskyldur óskertar barnabætur sem eru með tekjur undir lágmarkstekjutryggingu og við meðallaun koma engar bætur og hafa þær lækkað verulega að því marki vegna grimmra tekjuskerðinga sem eru afleiðing af stefnu núverandi ríkisstjórnar. Ef Ísland á að vera barnvænt samfélag, líkt og við jafnaðarmenn ætlum okkur eftir næstu kosningar, verður að styðja við fleiri barnafjölskyldur. Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi eru barnabætur ekki tekjutengdar, en í Danmörku byrjar skerðingin við háar tekjur. Tekjutengingin er þar í gegnum tekjuskattskerfið. Hugsunin er sú að með barnabótum séu kjör þeirra sem eru með börn á framfæri jöfnuð við hina sem ekki eru með börn á framfæri, en tekjuhæstu einstaklingarnir greiða hins vegar hærri tekjuskatt þar en hinir. Sumir segja að það kosti of marga milljarða að gera jafn vel og hin norrænu ríkin, en við bendum á að það kosti of marga milljarða að lækka skatta á fjármagnseigendur, líkt og ríkisstjórnin hefur gert á þessu kjörtímabili, að ekki sé talað um lækkun veiðigjalda.

Greint var frá þessu á Bandaríkjaþingi 5. maí síðastliðinn, um viku áður en átök brutust út milli Ísraelsmanna og Hamas-liða í Palestínu, 93 milljörðum sullað á ófriðarbálið. Ímyndum okkur nú að eitt öflugasta ríki á jörðinni hefði varið þessari upphæð til að vekja von, stuðla að friði og sætta ólík sjónarmið. Deilur fyrir botni Miðjarðarhafs eiga sér langa og blóðuga sögu. Það er varasamt í umræðunni að draga upp einfalda mynd af svo flóknu máli. Átök Ísraels og Palestínu eru þjóðernisdeila sem snýst um land. Viðfangsefnið er hvernig Ísraelar og Palestínumenn geta búa saman í sátt og samlyndi þannig að friður ríki, jafnræði sé meðal íbúa og réttlæti. Frá lokum seinni heimsstyrjaldar hefur ástandið verið á suðupunkti. Nú flæðir upp úr og saklausir borgarar, konur og börn, falla. Við fordæmum slíkt en verðum að leita leiða til að lækka hitastigið, ekki bara undrast og fordæma þegar átök brjótast út. Að óbreyttu munu átök og kúgun áfram blossa upp með reglulegum hætti, hernám Ísraela halda áfram og von Palestínumanna dvína. Í friði finnst vonin. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fundar í dag vegna ástandsins. Forseti Bandaríkjanna hefur hvatt til vopnahlés, en fulltrúi Bandaríkjanna í ráðinu hefur engu að síður þrívegis beitt neitunarvaldi til að stöðva sameiginlega ályktun ráðsins þar sem ofbeldið er fordæmt og hvatt er til vopnahlés. Það er sama hversu smá við erum, við verðum að bregðast við og hvetja aðra til að gera slíkt hið sama. Þessar deilur snúast ekki bara um Ísrael og Palestínu. Vísum gagnrýninni þangað sem hún á heima. Herra forseti. Við horfum fram á bjartari daga hér á landi. Sól hækkar á lofti, bólusetningar ganga sinn gang og í kjölfarið hefst vonandi viðspyrna í atvinnumálum þjóðarinnar. En það er ekki bjart alls staðar, fjarri því. Hörmungar dynja enn og aftur á palestínskri þjóð og enn sem komið er horfir alþjóðasamfélagið aðgerðalaust á. Hernaðurinn, eyðileggingin og mannfallið í Palestínu síðustu daga fer ekki fram hjá neinum. Hamas-liðar hafa myrt óbreytta borgara í Ísrael en gagnárásir Ísraelshers hafa kostað tuttugufalt fleiri lífið, þar á meðal fjölda barna.

Ég ætla ekki að þykjast hafa lausnir á áratugalöngum deilum og átökum Ísraels og Palestínu, en ég hef skoðun á þeirri vegferð sem Ísraelsmenn eru á og það hljótum við öll að hafa. Aðgerðir þeirra á Gaza, valdníðsla, endurteknar landtökur og brottrekstur Palestínubúa frá heimilum sínum, og nú hernaðaraðgerðir sem koma fyrst og fremst niður á óbreyttum borgurum, körlum, konum og börnum, er eitthvað sem við eigum að hafa skoðun á. Það er einfaldlega ekki hægt að sitja aðgerðalaus hjá. Mannréttindabrot og brot á alþjóðasamþykktum eru líka ólögleg í þessum heimshluta og þau ber að stöðva með öllum ráðum. Líf og öryggi milljóna manna, karla, kvenna og barna, veltur á því að vopnahléi verði komið á á milli Ísraels og Palestínu og að friðsamleg lausn verði fundin til frambúðar. Við Íslendingar höfum sterka rödd á alþjóðavettvangi. Það höfum við, þessi litla þjóð, sýnt oftar en einu sinni. Við þurfum að nota hana.

En ég ætla að tala um vinnumarkaðinn. Vinnumarkaðurinn er að breytast og fjórða iðnbyltingin hefur hafið innreið sína. Covid hefur gefið nýju byltingunni vængi og á aðeins hálfu ári hefur margt breyst sem annars hefði tekið nokkur ár. Sveigjanlegur vinnutími og störf án staðsetningar hafa hlotið viðurkenningu. Hugmyndir okkar um fjögurra veggja starfsstöðvar hafa breyst. Það er mikilvægt að við höldum áfram og undirbúum okkur fyrir áframhaldandi breytingar í þessa átt. Við vitum ekki hvert framtíðin leiðir okkur í þessum málum. Sú hefðbundna leið að mennta sig til ákveðinna starfa, vera kominn í öruggt starf 25 ára og fá afhent gullúrið 67 ára fyrir vel unnin störf, er ekki lengur sú mynd sem við getum kynnt fyrir börnum okkar. Þau vita betur. Þau eru með þetta. Gigg-hagkerfið hefur hafið innreið sína. Við þurfum að vera tilbúin að mennta okkur og endurmeta alla starfsævina og efla þannig færni okkar til að vera með í síbreytilegum heimi. Samvinnurými víða um landið hafa sprottið upp á undanförnum mánuðum. Þau bjóða upp á mismunandi aðild starfsmanna sem henta hverjum og einum. Í samvinnurýmum næst að leiða saman þekkingu og byggja undir félagslegar þarfir fólks sem vinnur við sín verkefni auk þess sem þau stuðla að jákvæðri samfélagsþróun. Slíkur vinnustaður getur rúmað mismunandi verkefni verkefni sem unnin eru vítt og breitt um heiminn. Með aukinni samskiptatækni og háhraðafjarskiptatengingu um allt land skapast tækifæri til að starfa við margvísleg störf víðar en innan fyrir fram ákveðinna veggja.

og má finna inni á Ísland.is. Markmiðið með námskeiðinu er að gera þekkingu á gervigreind aðgengilega svo fólk finni kraft og tækifæri í nýrri tækni ásamt því að styrkja starfsmöguleika og starfshæfni Íslendinga, eins og stendur í kynningunni.

Til marks um mikilvægi norðurslóðamála eru hér allir ráðherrar ríkjanna átta sem taka þátt í ráðherrafundinum í Hörpu. Nú þegar við blasir þessi uggvænlega þróun umhverfismála á norðurslóðum er alveg ljóst að það kallar ekki bara á samábyrgð ríkjanna átta heldur allra annarra ríkja heims. Það leiðir til þess að við þurfum að efla og skipuleggja samstarf allra þjóða við að ná tökum á losun gróðurhúsalofttegunda umfram Parísarsamkomulagið og gleyma þá ekki bindingu kolefnis í leiðinni.

með þátttöku sérfræðinga með það fyrir augum að aðgerðaáætlun liggi fyrir á grunni norðurslóðastefnunnar á næsta þingi eða þarnæsta. Það minnir okkur á að við þurfum að gera það til að geta hert áherslur og aukið samstarf og komið meiru í verk.

Ég var viðstödd opnun nýrrar grunnsýningar á Byggðasafninu á Görðum á Akranesi í síðustu viku. Sýningin hefur verið í undirbúningi í fjögur ár og er mjög vel heppnuð með hljóðleiðsögn á íslensku og ensku um safnið. Þema hinnar nýju sýningar er lífið til sjós og lands í vinnu og leik. Á sýningunni er einnig hægt að skoða uppgerð íbúðarhús og sjá eldsmið að störfum o.fl. Þessi sýning er virkilega þess virði að heimsækja og skoða með fjölskyldunni. Við eigum ótrúlegan menningarauð í söfnum vítt og breitt um landið. Ef ég nefni nokkur skemmtileg og fróðleg söfn í mínu kjördæmi, Norðvesturkjördæmi, má nefna Vatnasafnið í Stykkishólmi, Landbúnaðarsafn Íslands, Byggðasafn Dalamanna, Skrímslasetrið á Bíldudal, Hlunnindasýningu á Reykhólum, Sjóminjasafnið Ósvör í Bolungarvík, Melrakkasetur Íslands í Súðavík, Byggðasafn Vestfjarða, Galdrasýningu á Ströndum, Melódíu minninganna á Bíldudal, Selasetrið á Hvammstanga, Spákonuhofið á Skagaströnd, Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi,

sem stóreykur þátttöku ríkisins í gleraugnakostnaði fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Þetta er breyting sem mun skipta marga einstaklinga máli, líklega í kringum 4.000 manns, ekki síst barnafjölskyldur.

Við hæstv. félags- og barnamálaráðherra áttum gott samtal um þessi mál í munnlegum fyrirspurnum á útmánuðum 2019. Þar lagði ég áherslu á mikilvægi þess að yngstu börnin fái gleraugu án mikils tilkostnaðar og þá sér í lagi þau sem þurfa á þeim að halda sem hluta af læknisfræðilegri meðferð.

Það er því mikið fagnaðarefni að við sem samfélag skulum vera að létta undir með fólki sem þarf á þessari aðstoð að halda sem er vissulega nauðsynleg og partur af heilbrigðisþjónustu. Næsta skref á að vera miðað við hundraðshluta af kostnaði umgjarða og glerja í greiðsluþátttökunni, til að mynda 75%, líkt og kemur fram í frumvarpi mínu um þessi mál sem ég hef lagt fram í þrígang, í stað þess að miða við tiltekna fjárhæð, eins og núverandi kerfi gerir ráð fyrir. En, virðulegi forseti, þetta er sannarlega skref á góðri vegferð.